Izvješće je podnijela Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici, uvažene kolege, dame i gospodo. Čast mi je da u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tog hrama kulture Hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske podnesem Izvješće o radu Akademije u 2011. godini. Naime, Naime, akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu. Ona objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku. Sve što je bilo učinjeno u 2011. godini prikazano je u Ljetopisu Hrvatske akademije koju smo imali čast da vam svima dostavimo. I moram kazati da je ovo samo popis naših djelatnosti u 2011. godini. Znači, ovo je samo popis djelatnosti pojedinih vijeća, razreda, članova akademije, odbora, članova, suradnika, muzejsko-galerijskih jedinica. Dozvolite mi da o dijelu aktivnosti tijekom 2011. godine istaknem samo nekoliko numeričkih podataka. Održana je svečana sjednica akademije kojom smo obilježili 150 godina postojanja naše akademije, 150 godina kako je u ovom Saboru Josip Juraj Strossmayer iznio strategiju prijeke potrebe osnivanja institucije pod nazivom Academia scientiarum et artium slavorum meridionalium. Mi smo to i održali i na toj sjednici povodom 150 obljetnici bili su brojni uzvanici iz akademija i drugih zemalja. Organizirani su brojni znanstveni skupovi, savjetovanja i okrugli stolovi - ukupno 77. Održane su skupštine i svečane sjednice, koncerti, ugošćena su brojna izaslanstva i realizirana mnoga pokroviteljstva - ukupno 41. održano je 65 javnih predavanja i 62 predstavljanja knjiga, 55 izložbi u organizaciji akademijinih muzejsko-galerijskih jedinica, 8 obranjenih magistarskih i doktorskih disertacija, te na žalost 15 komemorativnih sastanaka preminulim članovima naše Akademije. Na dan 31. prosinca 2011. godine Akademija znanosti i umjetnosti imala je 133 redovita člana, 131 dopisnog člana, te 87 članova suradnika. Na žalost preminulo je 13 naših članova u 2011. godini, 4 redovita člana, 4 člana suradnika i 5 dopisnih članova. Održane su dvije redovite skupštine i 2 svečane sjednice. Na redovitoj skupštini u ožujku 2011. prikazali smo Ljetopis za 2010. godinu. Na prosinačkoj redovitoj skupštini prihvaćeni su planovi rada za 2012. godinu. Prvoj svečanoj sjednici Akademije 29. travnja 2011. u Hrvatskom narodnom kazalištu u povodu svečanog obilježavanja 150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prisustvovali su uz članove Akademije i mnogi gosti: predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednica Vlade Republike Hrvatske, te brojni znanstvenici, djelatnici u kulturi, javni i politički radnici, a posebno predstavnici inozemnih akademija iz ukupno 19 zemalja. Čast mi je obavijestiti vas da je tom prilikom predsjednik Republike Hrvatske doktor scientiarum Ivo Josipović dodijelio hrvatsku državnu nagradu Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koju je uručio predsjedniku Akademije akademiku Zvonku Kusiću. Druga svečana sjednica održana je 26. svibnja 2011. i na njoj su dodijeljene nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu i to iz područja prirodnih znanosti i matematike, područja medicinskih znanosti, područja filoloških znanosti, za područje književnosti, za područje likovnih umjetnosti, za područje glazbene umjetnosti, te za područje tehničkih znanosti. Predsjedništvo Akademije održalo je ukupno 9 redovitih sjednica na kojima se raspravljalo o pripremama i programu nakladničke djelatnosti posebno o spomenici u povodu 150 obljetnice Akademije, te pripremama za tisak i na koncu tiskanju jedne veličanstvene knjige pod naslovom Liber officii Beatae Mariae Virginis, tj. Strossmayerovog časoslova kojeg je osnivač naše Akademije uz Sabor 1884. godine kao svoj časoslov poklonio našoj knjižnici. O prvoj velikoj manifestaciji u povodu obilježavanja Akademijine obljetnice 3. veljače u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u okviru koje bi se na prigodnoj izložbi moglo prikazati izuzetno značajnim objavljena je i predstavljena cjelokupna nakladnička djelatnost Akademije tijekom 150 godina. Raspravljalo se je o financijskom poslovanju, o financijskom poslovanju Zaklade Hrvatske akademije, o posjeti akademijinog izaslanstva predsjedniku Republike Hrvatske doktoru Ivi Josipoviću, o predstavljanju nakladničke djelatnosti u 2010. godini, o sudskim ovrhama na temelju kojih se po pravomoćnim presudama trebaju isplatiti naknade za božićne blagdane za godinu još 2001. u iznosu od preko 5000 kuna po osobi, o inicijativi koja se odnosi na intenziviranje i inoviranje rada Hrvatske akademije s obzirom na otvaranje akademije javnosti. Na primjer o predavanjima u Akademiji svakog četvrtka u akademijinoj knjižnici, o otvorenim vratima Akademije, o koncertima u Akademiji itd. Također i o prijedlogu Hrvatskoj radioteleviziji da se uz ona interesantna izdanja različitih priloga koji su posvećeni preminulim članovima, predsjednicima Akademije, također i održi na neki način prezentacija četiri najistaknutinija počasna člana naše Akademije a to su bili nobelovci Vladimir Prelog i Lavoslav Leopold Ružiščka, te velikani naše umjetnosti i znanosti Ivan Meštrović i Nikola Tesla. Nadalje, raspravljalo se o manifestacijama koje će pripremiti razredi u okviru obilježavanja 150 obljetnice, o raspravi i o hrvatskom jeziku koji mora biti stalna akademijina aktivnost o inicijativama i prijedlozima različitih znanstvenih ustanova i udruga da se akademija u krajnjem slučaju samostalno uvijek u pravilu treba odnositi i prikazivati i objavljivati svoja stajališta i poglede te iznositi prijedloge i mišljenja osobito o bitnim, znanstvenim, kulturnim, umjetničkim i društvenim pitanjima RH. S time bih želio skrenuti pozornost da je unutar naše djelatnosti u 2011. godini bio izuzetno značajan skup okrugli stol održan 7. travnja pod nazivom "Znanje, temelj konkurentnosti i razvoja", te također da je akademija dala svoju izjavu važnost znanja i primjene znanja za izlazak iz krize i razvoj Hrvatske. O pozivu akademijinim razredima da organiziraju rasprave o aktualnim problemima hrvatskog društva o reformi visokog obrazovanja, gospodarskoj situaciji, vladavini prava, stanju u društvu te su donesene … ocjene razmatranih stanja i problema. O susretima novoizabranih članova akademijine uprave s predsjednikom Hrvatskog sabora gospodinom Lukom Bebićem i zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. odluci kojem je predsjedništvo donijelo odluku o dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH o sudskim o sudskim procesima koja nažalost akademija vodi protiv Moderne galerije kako bi se osigurali dokazi pregledom svih invetanih knjiga i na taj način da bi se osigurala zapravo analiza postojećeg stanja.

iz 42 europske države o izjavi HAZU u povodu presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Gotovina-Markač-Čermak koji je uprava akademije uputila javnosti neposredno odmah nakon izricanja prvostepenske presude. Zatim o daljnjem tijeku izvanparničnog postupka s obzirom koji se vodi radi osiguravanja dokaza radi utvrđivanja relevantnih okolnosti od 1045 umjetnina dokumentiranog vlasništva koji se nalazi u Modernoj galeriji obilježavanju 20.obljetnice stvaranja Hrvatske države kojom su prilikom svečanoj sjednici u Hrvatskoj akademiji nazočili prof.dr. Ivo Josipović predsjednik RH, gospodin Luka Bebić predsjednik Hrvatskog sabora, gospođa Jadranka Kosor predsjednica Vlade RH, te te kardinal Josip Bozanić zagrebački nadbiskup uz brojne druge društveno političke djelatnike. O svečanom koncertu koji je 22. rujna 2011. u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održano Simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra akademika Pavla Dešpalja u čast 150.obljetnice osnivanja Hrvatske akademije i 85.obljetnice HRTV. O prijedlogu izmjenama i dopunama financijskog plana, o utvrđivanju teksta izjave predsjedništva HAZU o srbijanskim presizanjima prema hrvatskog književnoj baštini, o obavijesti da je završeno uređenje Memorijala hrvatskih nobelovaca u prostoru knjižnice Hrvatske akademije i to hrvatskim nobelovcima Lavoslavu Ružički i Vladimiru Prelogu ali također je predsjedništvo prihvatilo prijedlog da se uz imenovane u memorijalu na odgovarajući način obilježi i nobelovac Ivo Andrić te velikan naše kulture Miroslav Krleža. O prijedlogu akademika Zvonka Kusića da se do kraja 2011. godine u okviru obilježavanja 150.obljetnice organizira manifestacija "Dani otvorenih vrata HAZU" koja je i održana tijekom dva dana kada su palaču palaču akademije i ostale akademijine jedinice posjetili brojni građani RH preko 4 tisuće posjetilaca koji su uistinu bili izuzetno zadovoljni jer su prvi puta ušli u taj hram kulture i znanosti. Moram priznati da su imali mogućnost građani da uđu u sve prostore akademije, čak i u kabinet predsjednika akademije, a neki kada su shvatili da je akademik Zvonko Kusić i liječnik zatražili su i savjete s obzirom na određene medicinske probleme. Moram kazati da je posebna pažnja bila posvećena planovima rada HAZU za 2012. godinu, o prijedlogu financijskog plana i brojnim drugim pitanjima koja su vezana uz našu znanost i umjetnost. Što se tiče Zaklade hrvatske akademije moram priznati da je ona poticala tijekom 2011. godine znanstveno istraživalački i umjetnički rad u RH u skladu sa svojim u skladu sa svojim statutom, sudjelovala je u financiranju ukupno 128 projekata za koji je raspoređen iznos od milijun 304 tisuća kuna. Najljepša vam hvala. Odbor za međunarodnu suradnju Hrvatske akademije povećao je opseg svoga rada intenzivna je postojeća međunarodna suradnja, istaknuto je djelovanje članova naše akademije u HERA-i HERA-i tj. strukturi Humanities in the European Research Area, u ALLEA-i All European Academies, u EMAN-u Euro Mediterranean Academic Network te posebno u ESF-u European Sciencis Foundation, predstavnici Hrvatske akademije u stalnim odborima Europske znanstvene zaklade aktivno sudjeluju u njezinom radu. Od ostalih oblika međunarodne suradnje skrećem pažnju da je došlo do bilateralne suradnje zajedno sa 35 35 različitih akademija Europe i svijeta među kojima ću samo spomenuti Francuski institut odnosno Francusku akademiju, Nacionalnu akademiju De LIncei talijansku, Kineskom akademijom znanosti, Berlin-brandenburškom akademijom znanosti, Akademijom Leopodinom, Ruskom akademijom znanosti, Kraljevskom akademijom znanosti, povijesti i starina Kraljevine Švedske, Ukrajinskom nacionalnom akademijom, Kraljevskim društvom u Londonu, Berlinskom akademijom itd. U okviru međuakademijske bilateralne suradnje ostvareno je gostovanje ili posjeti našoj akademiji u cilju različitih znanstvenih proučavanja ukupno 31 znanstvenik iz inozemstva došli su u Hrvatsku da bi u različitim akademijinim institucijama proučavali određene znanstveno i kulturno značajne probleme. Odbor za nagrade koordinirao je rad akademijinih razreda, a što se tiče onoga što je najznačajnije možda, to je uredništvo i rad na Ediciji Hrvatska i Europa. Hrvatska

nekoliko različitih. Jedan je treći svezak koji je objavljen na francuskom jeziku pod nazivom …/Govornik govori francuski, ne razumije se./… i pripremljen je također engleski prilog koji će biti tiskan tijekom ove godine. Tijekom 2011. rad je bio usredotočen na petom svesku edicije pod radnim naslovom "Suvremena hrvatska kultura" i vjerujemo da će do konca ove godine biti objavljen. Što se tiče Odbora za obnovu Arboretuma u Trstenom, postavilo se pitanje odronjavanja velikih stijena na cestu koja od našega Arboretuma vodi prema jednom dijelu luke u Trstenom. Jasno je da je proteklih godina, jer je taj problem već nekoliko godina aktualan u tom području naše domovine, a posebno u Trstenome, on je riješen na jedan način da je jedna velika stijena maknuta sa ceste koja je inače u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika i postavljeni su određeni znakovi da se tuda ne smije prolaziti. Ali iznad ceste na udaljenosti otprilike, odnosno u duljini od nekih 100, 150 metara nadvija se nad cestom jedan ogroman kompleks zemljišta koji je u vlasništvu akademije, ali on je naprosto iznad iznad ceste koja prolazi ispod njega. Da bi se to na neki način saniralo, a s obzirom da je bio i požar u Trstenom, s obzirom da otpadne vode također dolaze do toga ili uzrokuju određene probleme, potrebno je to riješiti i prevenirati. Akademija je uložila oko 75 tisuća kuna da bi se procijenilo stanje, ali više novca za to nemamo i tu je potrebno da se nađe na neki način dogovor između akademije i između Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika jer mi više stvarno novca za to nemamo. Uputili smo Ministarstvu kulture jednu zamolbu sa molbom da se na neki način to riješi. U ovome trenutku situacija opasna nije, ali bi štete bilo da taj biser naše akademije i uopće Republike Hrvatske, Arboretum u Trstenom, naprosto bude na neki način dijelom uništen zbog toga što nemamo sredstava da saniramo datu situaciju. Što se tiče službe za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara, ona je velikim dijelom od kapitalnih projekata financirana sredstvima osiguranim iz državnog proračuna. Najvažnije je bilo to da smo u Hebrangovoj 1 u zgradi u kojoj se nalazi moderna galerija obavili proceduru javnog nadmetanja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te je izvođaču ustupljena izvedba radova. Rekonstruirana je zgrada Pojate u Arboretumu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, samo dijelom jer smo pokrenuli projekt koji je koncipiran kao dvogodišnji i u naravi je to dogradnja, nadogradnja i prenamjena zgrade kako bi se na neki način mogao provesti daljnji postupak, ali sredstva za to nemamo. U okviru tekućeg održavanja na zgradama akademije u palači na Zrinskom trgu pokrenuti su i osnovani i ugrađeni pokretni regali za odlaganje i pohranu fundusa slika Strossmayerove galerije starih majstora, izvedeni su radovi i uređen je muzej nobelovaca koje je sufinancirao i Grad Zagreb. Za održavanje postojećih mikroklimatskih uvjeta nabavljeni su uređaji za odvlaživanje u depou arhiva akademije. Dovršena je sanacija sanitarnog čvora u Medvedgradskoj, a u zgradi u Ante Kovačića sređeni su podrumski prostori kao depo iz Zavoda za paleontologiju i geologiju …/Ne razumije se./…, a u drugome katu uređeni su radni prostori akademije. Iz palače u Hebrangovoj 1 preseljeni su različiti akademijini razredi u palaču na Zrinskom trgu, uređeni su novi prostori kabineta grafike. U palači Milesi u Splitu obavljena je manja sanacija vanjske stolarije. Moram priznati da je veliki problem zgrada na Trgu žrtava fašizma 10-13, zgrada u Križanićevoj 3, naime ta zgrada ima 8000 m2 uistinu devastiranoga prostora i mi nemamo sredstava da tu zgradu uredimo. Ona je izgrađena kao vlasništvo akademije prije Drugog svjetskog rata kako bi se iznajmljivanje tih prostora moglo osigurati financiranje akademije. Tamo je bio studentski dom koji je nažalost iseljen, ali je to zapravo prostor koji se ne može koristiti. Mi smo Vladi Republike Hrvatske u veljači ove godine uputili zamolbu da nam pomogne riješiti to pitanje i stavljamo tu zgradu, taj prostor na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske. Što se tiče akademijinih razreda, vi znadete da oni djeluju kroz 9 razreda, 21 znanstveno-istraživalačku jedinicu, 4 muzejsko-galerijske jedinice, 14 znanstvenih vijeća i Hrvatska kristalografska zajednica. Prošle godine ustanovili smo i razred koji će se baviti, odnosno odjel koji će se baviti, odnosno grupu radnu koja će se baviti strategijom znanstveno-istraživalačkih dobivanja različitih projekata od potencijalno međunarodnih odnosno i inozemnih organizacija. S obzirom na rad pojedinih članova akademije mnogi članovi akademije dobili su u prošloj godini nagrade za životno djelo, nagrade pojedinih gradova, županija itd., pa među ostalima spominjem samo neke od uvaženih kolega kao Rubena Radivu, Ivana Aralicu, Šime Vulasa, Dinku Kovačića, zatim Pavla Dešpalja i Anđelka Klobučara, Vladimira Markovića, Petra Strčića, Nenada Kambija, Mirka Tomasovića, Marka Šarića, Eugena Topolnik, Luku Paljetka koji je primljen za prvog inozemnog člana Akademije ruske književnosti, potom akademika Radoslava Katičića koji je izabran za člana Nacionalne akademije …/Ne razumije se./… u Rimu i akademika Tonka Marojevića koji je izabran za dopisnog člana Slovenske akademije znanosti. Čast mi je reći da je protekle godine akademik Vladimir Stipetić obilježio 50. obljetnicu članstva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, dakle to je najduže član u našoj u našoj akademiji od 1961. godine. Akademik Stipetić je pred dva dana imao prezentaciju svoje nove knjige "200 godina hrvatskog gospodarstva". Moram priznat da smo bili oduševljeni u akademijinoj knjižnici jer su analize koje su pokazane u toj knjizi, a koje se temelje na najsavršenijim znanstvenim postupcima u procjeni ekonomskih situacija pokazali da se od 1805. od 1805. pa do 2005., znači kroz 200 godina nismo baš puno pomakli s obzirom na bruto nacionalni dohodak per capita. 29. i 30. studenoga održani su otvoreni vrata akademije, 18. listopada održan je koncert u preporodnoj dvorani gdje su izvedene skladbe kompozitora članova razreda akademika Pavla Dešpalja, akademika Anđelka Klobučara, akademika Frane Paraća, akademika Rubena Radice i pokojnoga nažalost sada akademika Marka Ruždjaka. Akademijina znanstveno-istraživačka djelatnost provodi se u razredima i ostalim jedinicama, zavodima, centrima, laboratorijima i kabinetima. Akademija ima 23 takve jedinice, u Zagrebu 8, a 15 ih je smješteno izvan Zagreba – od Vukovara, Osijeka, Vinkovaca potom potom Požege, Bjelovara, Varaždina, Rijeke, Pule, Zadra, Šibenika do Splita, Trstenog, Dubrovnika i Cavtata. Sve je to u ljetopisu vrlo detaljno prikazano. Znanstveno-istraživački projekti u sklopu akademijinih različitih znanstveno-istraživačkih jedinica u protekloj godini financirani su sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i to 31 takav projekt. Meni je drago da možemo u bazi podataka CROSBY – znači Hrvatska znanstvena bibliografija, pogledati da je unutar tih projekata u posljednjih 5 godina ukupno ukupno objavljeno 2115 naslova različitih znanstvenih, stručnih radova. U akademiji je danas zaposleno 229 djelatnika. Dakle, to nisu akademici to su djelatnici i 40 znanstvenih novaka. Znači ukupno u akademiji radi 269 zaposlenika u 40 ustrojstvenih jedinica od čega je 14 jedinica u Zagrebu, odnosno izvan Zagreba, a 26 u Zagrebu smještenih na 10 lokacija. Muzejsko-galerijska djelatnost izuzetno je bila značajna. Gliptoteka je 2011. priredila 20 izložbi i 4 predstavljanja knjiga, odnosno predstavljanja različitih djela te niz drugih događanja, koncerata, dobrotvornih aukcija, prezentacija. U kabinetu grafike održano je 8 izložbi, u Strossmayerovoj galeriji starih majstora neprekidno je otvorena galerija za posjete. posjete. Hrvatski muzej arhitekture priredio je 2 izložbe i 4 predavanja sve sa odgovarajućim katalozima. U Arhivu Hrvatske akademije nastavljen je proces kompjuterizacije. Moram priznati da je jako dobar taj proces napravljen. Od ukupnog broja prikupljenih knjiga također u knjižnici dobiven je 531 svezak, razmjenom 144, kupnjom 360 i i također je poslano u razmjeru 2600 svezaka knjiga. Nastavljena je sustavna digitalizacija akademijinih izdanja i to diplomatičkog zbornika starih pisaca hrvatskih, zbornika za narodni život i običaje, građu za povijest književnosti Hrvatske te monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium i starine. U akademiji postoje i drugi oblici znanstveno-istraživačkog rada kroz 14 znanstvenih vijeća. Nakladnička djelatnost bila je izuzetna i mi smo uistinu ponosni na tu nakladničku djelatnost. Prošle 2011. godine ukupno je objavljeno 108 svezaka različitih publikacija, 20 knjiga, 19 zbornika radova, 30 svezaka časopisa, 2 knjige sažetaka, 23 kataloga izložbi, 2 deplijana, 2 liječnika, 2 izjave te 8 spomenica preminulim akademicima. Uz potporu Zaklade Hrvatske akademije objavljeno je još 59 naslova. Što znači da je ukupno unutar akademije u 2011. godini objavljeno 169 izdanja što znači da svakoga tjedna u 2011. godini iz akademije izlazi 2 do 3 naslova. I možemo biti ponosni na to. Dolazimo do vrlo neugodne situacije. Financijsko izvješće za 2011. godinu i završni račun. Moram priznati da su prihodi akademije u protekloj 2011. godini iznosili 71 milijun 195 tisuća 585 kuna i 42 lipe. I to je bilo ostvarenje od ukupno 97,72% predviđenoga što ćemo potrošiti i dobiti od različitih izvora u 2011. godini. Nažalost, izdaci su izvršeni sa 99,24% znači 2,28% smo primili manje nego što smo izdali. Izdaci su bili 72 milijuna 305 tisuća 912 kuna i 44 lipe. Mi smo mogli kao i svaka naša ustanova završiti godinu s time da zadnjih 15 dana ne plaćamo određene račune pa bi bili točno onako uštimani ako se smije dozvoliti da se to upotrijebi kao riječ u ovome Saboru, ali da primici budu točni izdacima. Ne, to nismo željeli. Željeli smo pokazati da smo 110 tisuća 327 kuna i 2 lipe, ali smo to nadoknadili iz akumuliranih sredstava iz prijašnjih godina. Ali moram skrenuti pažnju da nažalost nismo uspjeli naplatiti svoja potraživanja prema kupcima u iznosu od milijun 598 tisuća 29 kuna i 19 lipa što znači da smo de facto u pozitivi, da smo uspjeli naplatiti. Sada pokušavamo to naplatiti. Dame i gospodo, s pravom možemo reći ako je prijašnjih godina, a posebno protekle godine 2011. učinjen veliki iskorak u nastojanjima da se akademija što više otvori različitim aktivnostima prema medijima, a time i prema široj javnosti u tom smislu intenzivirani su kontakti s javnim glasilima pa posebno zahvaljujem onom dijelu hrvatskog novinstva te radiju i televiziji koji su redovito pratili rad Akademije znanosti i umjetnosti i o tome uglavnom objektivno izvještavali javnost. Ističemo kako je nova uprava intenzivirala sve oblike suradnje s medijima, ali je i zahvaljujući nastojanjima svih svojih članova našu instituciju otvorila javnosti, svim građanima RH što je mislim i prepoznato.

poštovani gospodine predsjedniče Sabora, uvažene dame i gospodo da je u 2011. godini ukupno u akademiji bilo 490 različitih događanja, što znači dnevno i po 2 događanja. Naš je stav da akademiju treba modernizirati, ali i čitavo hrvatsko društvo da treba modernizirati na afirmacijama vodećih društvenih vrijednosti, na znanju i izvrsnosti i da se to u našem hramu kulture, znanosti, umjetnosti i retorike pokušava maksimalno i učiniti. Zahvaljujem na pažnji. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala i vama gospodine Glavni tajniče HAZU-a, gospodine Rudan. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite gospođa zastupnica Dunja Špoljar u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite. **Špoljar, uvaženi akademiče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 6. sjednici održanoj 23. svibnja ove godine Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2011. godinu koja je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aktom od 16. travnja ove iste godine. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici podnositelja izvješća predstavljajući aktivnosti za 2011. godinu. Podnositelji izvješća istaknuli su da su tijekom 2011. godine održane dvije svečane i dvije redovite sjednice, odnosno redovne kojima je obilježena, ovim svečanima 150. godišnjica postojanja akademije. 77 znanstvenih skupova, 65 predavanja, 62 predstavljanja knjige, 55 izložbi, 8 obrana magistarskih i doktorski radova, 15 komemorativnih sastanaka i mnoge druge aktivnosti. Članovi odbora pohvalili su rad akademije u protekloj godini kao i planove za sljedeću godinu. Pozitivnim ocjenjuju otvaranje akademije prema medijima i široj javnosti što smatraju velikim iskorakom, iznimno važnim za rad akademije. Članove odbora zanimao je podatak planira li akademija realizirati zaključak svog osnivača u svezi osnivanja novog razreda akademije i također u raspravi ukazana je određena problematika koja se odnosi na sam položaj nekretnina u vlasništvu akademije. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2011. godinu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu, pa počinjemo sa klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista gospodin zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani akademiče Rudan, kolegice i kolege. Loše je kada se institucije važne za funkcioniranje države i za očuvanje tradicije i za duhovno zdravlje nacije začahure, zatvore, odvoje, odaleče od naroda. U Hrvatskoj vlada, prije svega kriza institucija koje su nametnule jedini neupitan kriterij, a taj neupitan kriterij je nepostojanje bilo kakvog kriterija. Kriza je odgovornosti, iako se svaki dan kunemo u odgovornost sve je manje odgovornosti naročito u politici od institucija pa do Vlade koja često ne zna narodu prenijeti ono što radi. U takvom ozračju, u toj krizi sustava u krizi odgovornosti neminovna je podjela na elitu i na ostatak raspadnutog društva, na privilegirane i one obespravljene, na one koji imaju informacije, na one koje imaju znanje i na one koji nemaju ni informacije, a sve teže dolaze do znanja. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je institucija u kojoj je odabrani dio znanstvene, intelektualne i umjetničke elite. Ta elita, sudeći po izvješću za 2011. godinu itekako djeluje, sabire znanje. Ali se o tome u javnosti premalo zna, a kada se premalo zna tada društvo od toga nema naročite koristi. Dio krivice za to što Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti djeluje gotovo u ilegali kriva je i sama akademija. A dio krivice snosi uglavnom senzacionalistički snose, uglavnom senzacionalistički mediji koje ne zanima ništa osim senzacija. Nikad ni u čemu ne zauzimajte stav ili stranu to je prvi znak iskrenosti. Zatim slijedi poštenje, a nakon toga postajete beznadan slučaj rekao je Oscar Wild. Izgleda da se akademici djelomično pridržavaju te njegove preporuke. Ipak kao što je rekao akademik Rudan, kreće se nabolje. Od kako je na čelu akademije poštovani akademik Zvonko Kusić uz pomoć akademika Rudana Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti se počela pomalo otvarati. Akademija je počela komunicirati sa svojim narodom, akademija je počela progovarati i o aktualnim životnim problemima, ali to je daleko od onog što bi akademija trebala raditi. Često spominjemo osnivača Strossmayera koji je treba se ugledati u njega otvarao pitanja važna za narod, otvarao je i politička pitanja. Što danas radi akademija znanosti i umjetnosti? Akademik Rudan je rekao jednu po meni jedinu važnu životnu temu koju su otvorili o kojoj je i javnost progovarala, to je odnos prema generalima u Hagu. Međutim, akademija znanosti i umjetnosti treba progovarati o suštini krize, o uzrocima, mora ponuditi jedno od rješenja. Badava nam sva ona pamet okupljana u akademiji, ponavljam ako narod ne čuje ono što akademici misle, što akademici preporučuju. Poštovani akademiče Rudan, sve znanje koje imate morate dati narodu jer narod to od vas očekuje. Ne traži ali se nada, ne traži jer su ga svi od kojih je nešto tražio, razočarali, nemojte to učiniti i vi. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Jasen Mesić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani akademiče Rudan. Govorit ću evo u ovom izvješću i nastojat ću se držati ipak faktografskih podataka koji su spomenuti u izvješću kako bi na primjeru njih mogli iščitati ono što ja mislim da iz ovog izvješća najvrjednije iščitati a to je upravo kako u budućnosti dalje. Nedavno smo ako se ne varam imali Izvješće za 2010. godinu kada smo mnogi od nas ovdje u ovoj Sabornici govorili i o problemu financiranja Akademije što akademik Rudan nije iznio. Ali moramo spomenuti da već za sljedeću godinu imamo smanjenje sredstava za djelovanje Akademije. Ovo Izvješće koje je danas pred nama naravno da je prigodničarsko između ostalog jer se radilo o 150 godišnjici Akademije. Naravno to je bila i tristota godišnjica Ruđera Boškovića označena i kao UNESCO-vom godinom. Ali sasvim sigurno je to bila prigoda i da se kroz ovo Izvješće pokaže niz aktivnosti koje je Akademija provela. Drago mi je da sam u zadnje vrijeme smo mogli čuti podatke da je i prosjek godina akademkinja i akademika u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti nešto da tako kažem poboljšan odnosno smanjen. Sasvim sigurno možemo reći da je Izvješće korektno napisano. Ja bih posebno rekao da ovaj dio koji se tiče financijskog dijela Izvješća koji precizno i točno govori i o prihodima i o rashodima Akademije vrlo pohvalno da je tako eksplicito naveden. Mislim da se tu radi o dobrom financijskom planiranju, rijetke su institucije koje imaju planiranje u 97, 99% izvršenja i mislim da je to za svaku pohvalu. Ono što bih se želio posebno osvrnuti to je na broj rasprava, broj obljetnica, broj nagrada koje su akademici dobili, a isto tako i brigu Akademije o svom vlasništvu, odnosno o hrvatskoj kulturnoj baštini, odnosno prostorima u koje Akademija djeluje. Navodi se u Izvješću više od 2000 radova u 5 godina. E sad za budućnost. Da li je posao Akademije broj radova da ne kažem količina ili bi isto tako u izvješćima trebali imati međunarodnu, broj međunarodnih citata tih radova, odnosno međunarodno priznatu relevantnost tih znanstvenih djela. Naravno da je impresivna lista od 31 znanstvenog projekta, ista stvar vrijedi i za to. Broj međunarodnih citata i relevantnosti znanstvenih projekata. Kako su se oni po svom okončanju, po završetku tih znanstvenih projekata kako su se oni mogli implicirati u svakodnevni život, kako su se mogli eventualno implicirati u ekonomiju, u poduzetništvo, u sve ostalo što smo i čuli da bi Akademija ovdje mogla imati na pameti. Ono što posebno upozorava je pitanje više od milijun kuna što će ga Akademija morati isplatiti vezano za spor iz 2001. godine vezano za naknade za Božić kao upozorenje nadležnim ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske da prilikom sljedećih odluka tog tipa bude itekako oprezna da ne bi imali ovakve financijske reperkusije koje Akademija ima sada. Užasno je bitno što u ovom izvješću postoji međunarodna suradnja Akademije. Ja mislim da ona mora biti još intenzivnija posebno prema međunarodnim organizacijama, posebno prema UNESCO-u. potkrala se i jedna rekao bih greška koja kaže da Ministarstvo kulture nije financiralo digitalizaciju određenih dijelova. Moram reći da je u prošloj godini sa 80000 kuna. Sve skupa je Ministarstvo kulture izdvojilo za programe preko 400000 kuna i taj dio evo uzet ćemo kao tehničku grešku ovog Izvješća. Pravo rješenje programa digitalizacije i uključivanja Akademije u nacionalni program digitalizacije zajedno sa Hrvatskim državnim arhivom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom i sa dva nadležna ministarstva, Ministarstvom znanosti i Ministarstva kulture. Isto je rješenje i za muzejsko-galerijsku djelatnost Akademije kako bi se Akademija i njeni muzejsko-galerijski potencijali uključili u zajedničku mrežu i mogli isto tako prihvaćati one izložbe koje nisu proizvod direktne djelatnosti akademijinih stručnjaka. Prijedlozi za budućnost. Akademija mora biti mjesto izrade dugoročnih i kratkoročnih strategija. Akademija kao što je i sama uvidjela mora otvoriti vrata i to mora biti praksa. Stručnjaci Akademije moraju sudjelovati u javnim raspravama, o zakonima. Ja vjerujem da će Akademija i u ovoj godini isto tako biti agilna kad se u javnoj raspravi pojave zakoni vezani za znanost i obrazovanje kao što je bilo i u 2011. godini i to je navedeno u Izvješću. Siguran sam da će tu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti imati štošta za reći. Siguran sam da će se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti uključiti u javnu raspravu vezano za treći program Hrvatske televizije koji bi trebao biti posvećen kulturi, umjetnosti i znanosti. Onda ne bi morala Akademija direktno intervenirati uredništvu HTV-a da se posvete prilozi gospodinu, našim akademicima Prelogu, Ružički i ostalima kao što je u Izvješću navedeno. Siguran sam da će Akademija se uključiti u izradu novih znanstvenih programa vezano za umjetnička zvanja o čemu i sada traje rasprava. Posebno bih želio da to Akademija ima na umu. To je na neki način povrat duga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti društvenoj zajednici koja ju financira. u ovom Izvješću moram reći da mi pa ni ko prijašnjem ministru kulture nije bilo drago, a to je spor između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i moderne galerije. Bez obzira na više konstruktivnih razgovora koje sam vodio i sa predsjednikom Akademije i sa ostalim gospodom akademicima i sa ravnateljstvom Moderne galerije ne shvaćam kako se ipak došlo do situacije da se ide na sudski spor između dvije državne institucije da se plaćaju sredstva za advokatske kancelarije i da se to ne može dogovorno riješiti, a naravno vezano je uz pitanje vlasništva slika koje su izložene u Modrenoj galeriji koje su kao korpus izdvojene '74. godine da ne idemo sad u povijest toga. Bez obzira tko formalno-pravno bio titular vlasništva te umjetnine su uvijek vlasništvo RH sukladno zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobar. Tu nema spora. Prema tome, smatram da se tu ipak možda moralo imati malo više takta kako bi se određena sredstva prištedila i mogla investirati bilo u projekte, bilo u održavanje materijalnih resursa koje Akademija ima. U svakom slučaju vjerujem da će i u budućnosti Akademija nastaviti raditi sukladno ovim prijedlozima koji su ovdje više puta već bili iznošeni u ovim prijedlozima koje sam sada rekao sada rekao bila što prisutnija u hrvatskoj javnosti i kako bi svojim znanjem što više doprinosila hrvatskom društvu u cjelini. Hvala lijepa. Hvala vama. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Igor KOlman. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani akademiče Rudan. Klub HNS-a i Liberalnih demokrata prihvatit će ovo izvješće akademije u radu u 2011. godini ali željeli bismo nekoliko napomena reći. Obećanjem da neću vikati ali dozvolite mi nekoliko minuta da ispričam ono što bismo htjeli reći u ovom izvješću. Dakle, s obzirom da je jučer tema glavna u ovom Saboru bilo Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova onda ću ja krenuti sa tom temom, dakle akademija i dalje ima veliki problem u udjelu žena u članstvu, jedna izrazita neravnopravnost u tom odnosu. Samo otprilike 10% članova po raznim kategorijama članstva u akademiji su žene. Mi svi živimo u vremenu i svi ste toga svjesni da živimo u vremenu jednog općeg preispitivanja institucija, preispituju se religijske institucije, preispituju se državne institucije pa tako se preispituju i znanstvene institucije. Institucija koja je toliko udaljena od stvarnosti života na nekim temeljnim postavkama kao što je recimo udio spolova u članstvu naravno otvara sama sebe opasnosti da u tom preispitivanju koje se trenutno u društvu događa ne prođe dobro. Tim više što podaci popisa stanovništva od prije 10 godina siguran sam da će od prošlogodišnjega to samo dodatno potvrditi pokazuju da što je viši stupanj obrazovanja u RH to je veći udio žena, tako da mi već u najvišim stupnjevima kod doktorata imamo čak i veći udio žena nego muškaraca. Dakle to dodatno pokazuje koliki je taj nesrazmjer u akademiji. A osim toga još jedan podatak koji je vrlo zanimljiv vidi se iz samog izvješća. Dakle, nagrada HAZU-a za posebna dostignuća u znanosti i umjetnosti ima 8 dobitnika u 2011. od toga 4 žene, 4 muškarca. Dakle tu je odnos ravnomjeran. I ako je to nešto po čemu možemo zaključivati onda i taj odnos pokazuje da su žene i muškarci u Hrvatskoj potpuno ravnopravni u vrhunskom doprinosu znanosti i umjetnosti. I ostaje zapravo nejasno zašto onda akademija i dalje ima tako strašan nesrazmjer u članstvu, nažalost to nije predmet ovog izvješća 2011. ali nažalost i ovi zadnji izbori u akademiji koji smo imali prije tri tjedna nisu pokazali da se akademija kreće u drugom smjeru. Dakle, opet je među izabranim članovima i članicama akademije taj veliki nesrazmjer i dalje se zapravo situacija betonira. Ono što je pohvalno je svakako i o tome su kolege prije mene govorili je to otvaranje akademije javnosti, predavanja četvrtkom, otvorena vrata, koncerti i sl. Međutim, tu naravno treba paziti da cijela priča ne ostane na formi, nego da zaista i o tome je kolega Vukšić govorio da zaista akademija uđe među građane da taj odnos u Hrvatskoj o kojem sam ja govorio kada smo govorili prošli puta o izvješću za prethodnu godinu, taj jedan odnos neke vrste pa čak i prezira prema znanju, znanosti i znanstvenosti koji vlada u jednom dijelu našeg društva. Nažalost da je i akademija bude tu glasnija i da ono što akademija radi zaista bude vidljivo i dostupno hrvatskoj javnosti u svim onim pozitivnim smislovima u kojima znanost i umjetnost obogaćuju naše živote, našu državu, naše društvo i sve nas. Posebno je tu važna suradnja sa HRT-om, dakle ističe se u izvješću oko priloga o preminulim članovima. Uz svo dužno poštovanje preminulim članovima, nažalost akademija je zbog svoje strukture takva organizacija koja ima vrlo često nažalost članovi umiru, međutim mislim da bi se trebali malo više baviti i onime što je životno, onime što živi, a to su zaista onda ti rezultati rada, rezultati znanstvenih istraživanja, na kraju krajeva i akademici koji žive i što je to što oni trenutno rade i što je to čime oni obogaćuju našu zemlju i naše društvo. Nadamo se da s obzirom na ove promjene koje slijede na HRT-u da će biti u budućnosti više sluha i na javnoj televiziji i na javnom radiju zaista za obogaćivanje i znanstvenog i obrazovnog i kulturnog programa koji su nažalost na HRT-u pali na vrlo niske grane. I siguran sam da tu i akademija naravno može imati svoje mjesto u obogaćivanju tog djelovanja HRT-a. Spominje se i taj famozni razred za prikazbene umjetnosti. To je nešto što već u barem dva mandata Sabora ako ne i dulje je tema. Akademiče Rudan vi se nećete ja se nadam uvrijediti ali argumenti koje smo čuli meni osobno i nama u klubu HNS-a nisu pretjerano uvjerljivi, dakle argumenti protiv osnivanja tog razreda. Govori se o tome da bi to povećalo broj akademika s jedne strane, a onda se govori da je problem riješen jer se može riješiti tako da se akademici po drugim razredima rasporede. Međutim, ta dva argumenta sama po sebi su u neskladu, u suprotnosti. Jer ako raspoređujemo akademike po drugim razredima dakle povećavamo broj akademika, a ako izbjegavamo povećanje broja akademika onda ne dajemo šansu onima iz prikazbenih umjetnosti da budu u akademiji. Nego ja bih pozvao ponovno akademiju da razmisli o osnivanju razreda za prikazbene umjetnosti. Čini mi se da je i to jedan korak u na neki način prilagođavanju akademije svijetu i suvremenosti vremena u kojem živimo i da to zaista ne bi škodilo pa čak i da poveća broj akademika. Pa možda bi i u tom razredu za prikazbene umjetnosti bismo mogli osigurati i veću ravnopravnost muškaraca i žena među akademicima. Izjava HAZU povodom presude Gotovini, Čermaku i Markaču. Ne bih želio ulaziti u sadržaj te izjave da opet raspravu ne odvedemo u krivom smjeru. Međutim ne mogu a da ne primijetim da mi se čini da bi institucija kao što je HAZU koju je osnovala Hrvatska država trebala biti vrlo oprezna i na tome ću se zadržati. Vrlo oprezna kada presude međunarodnih sudova kojima je također jedan od osnivača RH proglašava neprihvatljivima. Neću dalje ići, pogotovo jer akademija zaista vrlo rijetko istupa u javnosti oko društvenih i političkih problema. Čini mi se da je tu možda trebala biti malo opreznija, ali to je zaista više moj osobni stav. Ali s obzirom da je i osnivač akademije RH i osnivač suda o kojem se radi RH i da se radi o nepravomoćnoj presudi tu je možda trebalo imati malo više takta. Ono što je pohvalno inicijativa razreda za medicinske znanosti i prateća odluka o osnivanje etičkog povjerenstva HAZU-a radi rješavanja pitanja istraživanja u kojima se koristi tzv. humani materijal, tumorska tkiva i slično. Dakle, to je rasprava koja nas u Hrvatskoj zapravo tek čeka. Mi vrlo malo smo uopće u Hrvatskoj i politici i javnosti raspravljali o svim aspektima tih suvremenih medicinskih i znanstvenih istraživanja koja onda uključuju i humani materijal i razne vrste onda takvih i istraživanja i tretmana medicinskih i drugih upotreba takvih istraživanja. U svakom slučaju pohvalno je da akademija dakle razmišlja o tome i da članovi akademije su osnovali to Etičko povjerenstvo koje će se onda baviti tim pitanjem koje zapravo na velika vrata ja mislim u Hrvatsku tek dolazi, ali je sigurno neminovno dolazi s obzirom na razvoj znanosti, na razvoj medicinske znanosti i na razvoj mogućnosti primjene takvih istraživanja. Spor s modernom galerijom kolega Mesić je uglavnom rekao, ali ne mogu da ne ponovim, zaista je nerazumno, čini se neracionalno i iracionalno da dvije državne institucije, da dvije institucije koje s financiraju novcem poreznih obveznika taj novac troše za međusobno sporenje bilo bilo sudsko, bilo izvansudsko i to je zaista nešto što bi možda trebalo i sustavno na razini Sabora da razmislimo da se riješi šta u takvim situacijama, na koji način rješavati takve sporove da bismo što manje novca poreznih obveznika zaista suludo trošili na sporove između dvije institucije koje se financiraju javnim novcima. I za kraj dakle ono što je, i to bih htio ponoviti, svakako vrijedno pažnje je taj pokušaj otvaranja akademije javnosti, međutim složio bih se tu sa kolegom koji je o tome govorio, to se za sada ne čini dovoljno, rezultati toga se zaista za sada ne čine dovoljni. Hrvatskoj treba promjena odnosa prema znanju, prema znanosti, prema znanstvenosti. Tu sigurno akademija ima svoje mjesto i treba imati jaču ulogu nego što je do sada imala. Ovaj prvi korak je svakako pohvalan, ali sigurno je da nije dovoljno. I za kraj samo, kolega Mesić je spomenuo problem financiranja. Meni se čini pomalo nevjerojatno da jedna institucija koja okuplja kremu znanstvenu i umjetničku u Republici Hrvatskoj nije u stanju imati veći udio u vlastitim sredstvima financiranja nego da ona i dalje ovisi u najvećoj mjeri o javnom novcu, a da svi ti znanstvenici, svo to znanje, svo to iskustvo, sva ta stručnost u raznim područjima nisu u stanju na neki način privući jedan dio prihoda i mimo ovih javnih fondova i mimo ovih javnih sredstava. Dakle to je nešto što ostaje za razmišljanje Hrvatska i on ako ne poznaje zapravo kategoriju …/Ne razumije se./… i on ako ne poznaje te raznorazne varijante stručnosti i znanja koje onda svoju uslugu na ovaj ili onaj način prodaju zainteresiranima na tržištu i to je sigurno dakle u kontekstu financiranja i u kontekstu udjela javnog novca u financiranju HAZU-a nešto o čemu u budućnosti treba početi ozbiljnije razmišljati. Evo kolegice i kolege toliko o tome. Dakle HNS će podržati ovo izvješće, ali uz dakle ove neke napomene koje smo rekli. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Dva ispravka, odnosno dva netočna navoda je kolega izrekao. Naime osnivač HAZU nije Hrvatska država, ona je utemeljena gotovo prije 150 godina i njen utemeljitelj i osnivač je Josip Juraj Strossmayer pa prema tome ne može se govoriti o tome da je nastala prije 20 godina kada je nastala Hrvatska država. Drugo, kolega je također kritizirao neotvaranje HAZU prema javnosti, a kada je spominjao izjavu Uprave HAZU o slučaju Čermak, Gotovina, Markač nije li to, dakle ispravljam, pa nije li to jedan od oblika otvaranja HAZU HAZU hrvatskoj javnosti, a to onda osuđujete. To je kontradiktorno to što ste rekli. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Josip Đakić. I samo da kažem, sad se više ne može reagirati Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. navod kolege gdje tvrdi da HAZU se ne bi trebala i nije trebala ocjenjivati neprihvatljivim optužnice koje su izrečene u prvom stupnju Gotovini, Markaču i Čermaku. Naprotiv, ona kao znanstveni autoritet u Republici Hrvatskoj zasigurno je trebala dati svoj komentar i ovo, jednako tak u svim prilikama i društvenim događanjima ona ima svoju sigurno vrlo bitnu riječ riječ kada treba reći. Naprotiv nje je srpska akademija koja je osmislila ratni plan pohoda na Republiku Hrvatsku i nitko se nije protiv toga pobunio. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. također smatram da je netočna tvrdnja zastupnika kolege Kolmana o tome da se HAZU nije trebala oglašavati vezano za presude hrvatskim generalima u Haagu. Dapače, mislim da unatoč činjenici što je hrvatska akademija neovisna institucija nije kao ni sve druge neovisne institucije u Hrvatskoj neovisna od hrvatskih interesa. O neprihvatljivosti tih presuda oglasili su se i Vlada Republike Hrvatske i predsjednik Josipović, imali smo oko toga usuglašena stajališta i sasvim je normalno i očekivano da je i HAZU istaknula povijesne istaknula povijesne činjenice na temelju kojih su i izrečene presude. Dakle za nas je neprihvatljiva kvalifikacija udruženom zločinačkom pothvatu. Činjenica jest bila da je Hrvatska bila izložena krvavoj agresiji i da je Hrvatska bila žrtva i da se Hrvatska imala pravo braniti, a da su generali bili generali pobjedničke Hrvatske vojske i da su vodili hrvatske vojnike u obranu i oslobađanje Republike Hrvatske i o tome se HAZU itekako trebala izjasniti. Hvala vam lijepa. Hvala potpredsjednici Kosor. Ja bih molio sada da u ime kluba HDSSB-a govori gospodin zastupnik Dražen Đurović. Izvolite.

Iz Izvješća o radu HAZU-a za 2011. godinu mislim da je svima nama posve jasno da je ta ugledna institucija časno i kvalitetno obavila i odradila cijeli niz poslova, zadataka i znanstvenih, vrijednih znanstvenih zapravo proizvela, publicirala cijeli niz vrijednih znanstvenih uradaka na unapređenju znanstvene i umjetničke djelatnosti. Čuli smo da ima 351 člana ukupno, da su održane 4 sjednice, 9 razreda, 21 ustrojbena jedinica, 12 znanstvenih vijeća. Aktivnosti akademijinih jedinica koje se nalaze izvan glavnog grada usmjerene su na raznolike aspekte znanstvenog i umjetničkog rada, te one predstavljaju važan oblik navedenih djelovanja u sredinama u kojima djeluju okupljajući afirmirane znanstvenike i umjetnike izvana, ali i iz lokalnih sredina. U širokom spektru aktivnog funkcioniranja navedenih područnih jedinica akademije ostvaruju se bogate aktivnosti, od one izdavačke pa do izložbene. Uz aktiviranje izdavačke djelatnosti koja unapređuje znanstvenu i kulturnu djelatnost određenih zajednica i lokalnih sredina u tu su uključena i brojna predstavljanja knjiga, brošura, kataloga, znanstvenog okupljanja, izložbe i slično. Djelovanje lokalnih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti snažan je motivator za pobuđivanje i održavanje znanstvenih i kulturnih aktivnosti na jednoj višoj razini u onim područjima u kojima djeluju. Te aktivnosti su i pokretač lokalne zajednice i aktivno se uključuju u njezine napore za poboljšavanje društvenog života u toj sredini. Prije dvije godine HAZU je u dogovoru s Katoličkim bogoslovnim fakultetom i gradom Đakovom pokrenulo inicijativu za osnivanje znanstveno-istraživačke i umjetničke jedinice u gradu Đakovu. Tim se prijedlogom akademija željela i odužiti svom utemeljitelji i meceni đakovačko-srijemskom biskupu Strossmayeru. Osnivanje znanstveno-istraživačke i umjetničke jedinice u gradu Đakovu predstavljalo bi nadalje i podizanje na još višu razinu tradicionalne manifestacije Strossmayerovih dana u Đakovu i istodobno značilo utemeljenje još jednog važnog znanstvenog i umjetničkog žarišta u Slavoniji koji bi bilo od iznimne važnosti i za grad Đakovo i za čitavo područje Slavonije. Time bi se odalo i priznanje samom gradu biskupa Juraja Strossmayera mecene i vizionara koji svojim donacijama i nesuspregnutim naporima doveo zapravo do osnivanja akademije i modernog današnjeg Zagrebačkog sveučilišta te zadužio RH. Do realizacije ove ideje i ovog projekta zapravo nije došlo jer grad Đakovo nije mogao osigurati potreban prostor za rad te akademijine jedinice već je ponudio i zatražio pomoć od Vlade RH da se uredi i u uporabu stavi zapravo prostor bivše poslovne zgrade PIK-a Đakovo koja je u državnom vlasništvu. Jedan veliki prostor, uređenje koje bi koštalo 10 milijuna kuna, a za koje lokalna zajednica nema sredstava kako bi se zapravo oslobodili dodatni prostori za rad akademije. U izvješću se također navodi da je stalna akademijina aktivnost rasprava i briga o hrvatskom jeziku. Toj raspravi i brizi, usput govoreći, sigurno ne doprinosi uporaba pojma ustrojstvene jedinice jednog rusizma koji je postao moderan u posljednjih 5 mjeseci. Ali i na nešto drugo bih se još osvrnuo. Ministar Jovanović je ukinuo Vijeće za normu hrvatskog standardnog jezika i o tome 10-ak dana nakon te odluke izvijestio članove toga vijeća. Predsjednik vijeća i njegov zamjenik bili su akademici Radoslav Katičić i Mislav Ježić. Čak je o tome nažalost dobio obavijest i preminuli Tomislav Ladan. Članovi tog vijeća bili su osim predstavnika HAZU-a Filozofskih fakulteta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Puli, Zadru, Učiteljske akademije, odnosno Pedagoškog fakulteta u Zagrebu, hrvatskih studija, Matice Hrvatske, Leksikografskog zavoda te Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sastav te institucije bio je posve reprezentativan i predstavljao je zapravo sve one koji su relevantni za hrvatski jezik. To Vijeće za normu hrvatskog standardnog jezika osnovano je u svrhu sustavne stručne skrbi za hrvatski standardni jezik radi rasprave oko aktualnih nedoumica i otvorenih pitanja hrvatskog standardnog jezika, promicanja kulture hrvatskog standardnog jezika te skrbi o jeziku s obzirom na proces integracije RH u EU. Akademik Radoslav Katičić predsjednik toga vijeća osnovanog 2005. godine izjavio je povodom odluke ministra da ministarstvu zapravo nije odgovarao duh hrvatskog jezika koji je vijeće zagovaralo, da im je bilo smetnja pa da su ga raspustili. Prof. Sanda Ham, profesorica hrvatskog jezika na Osječkom Filozofskom fakultetu je izjavila kako je ukidanje jedinog državnog mjerodavnog i stručnog tijela koje je imalo sustavno skrbiti o hrvatskom jeziku da je time otvoren prostor stručnjacima, amaterima i politikantima te kako nema pogubnijeg nego kada se iz struke izbace stručnjaci i iz hrvatskog jezika hrvatski jezikoslovci. Vrijedi spomenuti kako je slično vijeće postojalo i '98. do 2000. godine, no 2000. godine je bilo ukinuto. Ponovno je uspostavljeno 2005. godine i evo sada je dolaskom opet SDP-ove Vlade drugi put ponovno jedno Vijeće za hrvatski jezik ukinuto. Jedna vrlo zanimljiva pojava. Također, kad je riječ o financijama, odnosno evo kolega prije mene se osvrnuo na to kako bi se HAZU možda trebao pojaviti na tržištu. Mi mislimo da se HAZU ne treba pojavljivati na tržištu, da HAZU nije ustanova koja koja treba biti tržišno usmjerena. HAZU ima puno važniju zadaću za hrvatsko društvo i za Hrvatsku državu od toga da se bori na tržištu i da se komercijalizira ili da znanstveno-istraživačka djelatnost ili pozicija HAZU bude tržišno usmjerena. Mi smo sigurni da Hrvatska država ima i imat će uvijek sadašnjih 10 milijuna eura ili 72 milijuna kuna koliki je godišnji proračun HAZU-a. Prije nekoliko dana Hrvatska država je bez problema podigla kredit od 400 milijuna kuna za dubioze nastale u HEP-u u svega nekoliko mjeseci od kada je nova vlast preuzela HEP, a naslijedila ga je sa milijardom kuna dobiti. Ukoliko ima 49 milijuna kuna novca poreznih obveznika i državnog novca za pokrivanje dubioza jedne male hrvatske banke koja je usput govoreći jamčila tvrtki KONING u vlasništvu supruge Radimira Čačića za kredite koji ova građevinska tvrtka dobila 2 dana uoči izbora od državnog Croatia osiguranja. Ako ima novca za takve investicije onda sigurno u hrvatskom državnom proračunu mora biti i uvijek će biti novca od 72 milijuna kuna za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Hvala. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Ivica Mandić. Izvolite. **Mandić, Ivica (HNS)** Ja bi ispravio krivi navod kolege Đurovića koji nije dovoljno informiran, prije svega što grad Đakovo radi na Strossmayerovim danima i koja je razina te manifestacije. Strossmayerove dane osnovo je grad Đakovo i od prvog dana u uskoj suradnji sa Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Ove godine grad Đakovo 10 puta održao Strossmayerove dane na vrlo visokoj razini i od prvih dana, od predsjednika akademije Supeka Padovina pa do današnjeg predsjednika akademije. Uvijek je to bilo na najvišoj razini. Do sada na Strossmayerovim danima nastupilo je preko 16 akademika. A njegov navod je bio da trebamo dići na višu razinu. Ja ne znam koja je to viša razina i molio bi da kod ovakvih stvari ocjena kolega provjeri koja je to razina i koja su to događanja. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Najprije ima riječ gospodin zastupnik Don Ivan Grubišić. Izvolite. Povodom ove rasprave o Izvješću Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti samo dvije tri napomene. Prva je napomena da se i u izvješću i u diskusiji uglavnom naglašava vrijednost znanja, nisam protiv jer i sam sam pokušao biti dio znanstvene akademske populacije. Ali ono što smatram da je izuzetno važno to je tzv. intelektualno poštenje, moralna prepoznatljivost i socijalna osjetljivost. Nama ne nedostaje znanja, nama nedostaju određene suvremene duhovne vrijednosti, moral i etika u znanstvenim kategorijama. Tu treba biti prepoznatljiv, do kraja pošten i solidaran jer jedno istraživanje u kojem sam osobno sudjelovao kad se radilo o prihvaćanju određenih suvremenih vrijednost. Dvije kategorije su se negativno isticale kad se je radilo o međuljudskih odnosima. To je kategorija naglašeno religioznih i kategorija akademske populacije. To me je iznenadilo, ne toliko za prvu kategoriju koliko za drugu, intelektualno poštenje, moralna prepoznatljivost i socijalna solidarnost. Mi imamo danas previše ljudi sa puno znanja, sa gradusima najvišima gradusima. Ali nažalost istraživanje, u kojem sam kažem sudjelovao, dokazuje da su tu ljudski odnosi zakazali i to na naglašen način. Imamo i 8 sveučilišta, da bi promicali znanje, a za znanje jesam, ali nas to neće izvući iz krize. Akademija je samo jedan od dijelova te znanstvene zajednice, a ne jedina. Nemam ništa protiv i ne ulazim u račune pojedinih institucija kako troše, ali sve su one na državnom proračunu, a ovaj Sabor je odgovoran kako se troši državni novac od poreznih obveznika koji teško preživljavaju. Zato nam je potrebna solidarnost, intelektualno poštenje, a ne samo diplome, titule. Toliko za ovu raspravu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U pojedinačnoj raspravi dalje gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedničke, poštovani akademiče, doktor Rudan. Ja ću početi ovu raspravu s pitanjem hoće li akademija ili netko drugi u znanstvenim krugovima početi s prikupljanjem potpisa za Deklaraciju o pravu i položaju hrvatskog jezika kao što je to bilo s pokojnim Jonkeom Jonkeom 1968. godine? Naime, jednim dekretom, jednim rekao bih blago rečeno nepromišljenom gestom ukinuto je Vijeće za normu hrvatskog standardnog jezika. Dakle radi se o odluci ministra Jovanovića, a prema propozicijama Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dužna je i radi na tome da se očuva i istražuje hrvatski jezik, ili hrvatski standardni jezik. Čak štoviše dopis o ukidanju i prestanku članstva u Vijeću za normu hrvatskog standardnog jezika upućen je i pokojnom akademiku Tomislavu Ladanu, kojega jasno više nema. Eto toliko o onima koji su uputili takav dopis i takvu odluku Vijeću za normu hrvatskog standardnog jezika. Kako je rekao moj prethodnik slično se dogodilo i 2000. godine. Dakle, koincidencija dolaska na vlast SDP-a sa svojim koalicijskim partnerima ili povijest se ponavlja. Deklaracija je bila 68, dakle prije 50 godina i nešto više, pa ćemo izgleda morati ponovo pisati istu deklaraciju. Tko to savjetuje i tko to preporuča ovakve odluke koje su protivne i znanju i poštenju onih, i radu onih koji su činili, koji su bili u Vijeću za normu hrvatskog standardnog jezika, a među njima jasno i akademici u tome vijeću. Ja se nadam da će i zbog samog digniteta, dostojanstva i poštovanja prema tim ljudima, gospodinu akademiku akademiku Radoslavu Kratičiću i ostalima Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti uputiti svoje mišljenje o tom potezu bez obzira što je to netko nazvao otvaranje ili neotvaranje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti barem svoje mišljenje ili izjavu kao što je uputilo i izjavu prilikom presude našim generalima i herojima Domovinskog rata Gotovini, Markaču i Čermaku. Ima ih još, ali se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti nije očitovala o ostalim herojima i generalima. ispravak netočnog navoda na izlaganje mog kolege Đurovića u svezi znanstveno-istraživačke jedinice u gradu Đakovu onda se nije govorilo o aktivnostima Akademije i održanim predavanjima ili danima Strossmayera u Đakovu. Govorilo se o znanstveno-istraživačkoj jedinici o kojoj smo vi i ja zborili na prošlom, na čitanju prošloga izvješća prije godinu dana i kada sam pohvalio ili zaželio da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti napokon njena jedinica ustanovi i u Slavoniji ili pak u srcu Slavonije u nadbiskupskom sjedištu, u Strossmayerovom gradu, u gradu Đakovu. Na žalost, to se nije ostvarilo. Nije li u svezi to neostvarenje upravo i sa ovakvim odlukama kao što je odluka ili dekret gospodina Jovanovića da se ukine Vijeće za normu Hrvatskog standardnog jezika, pa da se valjda uspostavi i novosadski rječnik iz 1960. godine koju zastupaju neki od nekakvih Kordića, Goldsteina itd. Ja se nadam i očekujem od vas pored ovog Izvješća koje jasno da ne možemo odbiti i koje je napisano i kojima ste vi obrazložili vrlo opširno i jasno da će Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti znati odgovoriti na ovakve da kažem drske i bezobrazne provokacije prema pa čak i pitanju opstojnosti hrvatskog jezika u hrvatskom Ustavu što znači dalekosežno ovakve odluke hrvatske Vlade ili ministra. Prema tome, jasno da će klub Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje usvojiti vaše Izvješće, ali od vas očekujemo i akciju u ovome smislu. Evo hvala vam lijepo. Toliko u ovoj rasparvi. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Branko Vukšić. A pardon, replika. **Vukšić, Poštovani predsjedniče, kolega Grubišić je govorio o dvije stvari koje bih htio se referirati. To je reakcija HAZ-u na suđenje u Haagu i neke kolege su prije spominjale zašto ne. To i jest dužnost Akademije sasvim sigurno. Akademija se mora, to je njezina dužnost očitovati, slažem se sa gospodinom Grubišićem na ukidanje Vijeća za normu hrvatskoga jezika. Zapravo neshvatljivo je da je ministarstvo povuklo taj potez i neshvatljive su mnoge druge stvari u proceduri samoj na koji način je to učinjeno, pa očekujemo od Akademije da se referira. Ali još jedanput ponavljam. o kojoj Akademija zatvara, na koju Akademija zatvara oči a to je katastrofalna ekonomska situacija u Hrvatskoj. Korak smo do grčkog sindroma, a Akademija šuti. Akademiče Rudan ima li ona pravo na to? Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega Vukšić. Naime, za razliku od naše Hrvatske akademije Srpska akademija i dalje stoji kod svog memoranduma i nije ga se odrekla niti niti ministar ili predsjednik države Srbije o tome uopće raspravlja. Naprotiv, podržava takve memorandume koji su da kažem velikosrpski, osvajački itd. No, hrvatski jezik će biti 24 jezik u I ako nemamo standardnog hrvatskog jezika, ako netko to poput profesora Katičića ili takvih eminentnih stručnjaka ne utvrdi kako će naši prevoditelji uopće raditi u Europskom parlamentu ili će upotrebljavati hrvatsko-srpski jezik, onaj novosadskog rječnika. Možda bi, Akademija ne može raspravljati o povišenju cijena trajekta za 20%. Mislim da to nije njen posao. Ali sve ono što se događa, a to je samo jedan mali segment tog povišenja cijena trajekata zaista pošto ima Akademija i svoj razred u svezi gospodarstva ekonomije mogla bi i u tome podržavam vas izdati jedno priopćenje. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Evo zaključujem raspravu. Hvala svima na sudjelovanju posebno akademiku Rudanu. I vidimo se u 12,00 sati. Nisam vidio, niti mi je prijavljeno. Ali sad sam zaključio raspravu? Opet moram pitati sve konsenzusom ima li netko protiv da, samo jedan ako je protiv ja ne mogu staviti. Nema? Ali vas molim akademiče Rudan imamo glasanje vrlo skoro da budete što kraći. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, odgovoriti na sva ova interesantna i izuzetno važna pitanja zahtijevati će nekoliko sati. Ali ja ću probati to sve svesti u nekoliko minuta. Ja se najljepše zahvaljujem i gospođi Špoljar i gospodinu Vukšiću i gospodinu Mesiću i gospodinu Kolmanu i gospodinu Grubišiću i gospodinu Đuroviću i gospodinu Ivanu Grubišiću i gospodinu Bori Grubišiću i stvarno pitanja koja ste postavili su krucijalna pitanja. Odbor je dobro i jednoglasno procijenio izvješće i ja se zahvaljujem najljepše svim članovima odbora. Što se tiče zatvorenosti, ne postojanosti kriterija, što se pitanja tiče komuniciranja sa narodom vjerujte mi da je ova uprava napravila u ovim datim trenucima maksimalno što se je moglo. I ponosan sam da sam pročitao pred desetak dana u intervjuu našega akademika Žmegača jednu rečenicu. Citiram ju: „Sadašnja uprava naše Akademije pokazala je da joj je svojstven viši stupanj hermeneutičke kompetencije.“ Ja se najljepše zahvaljujem akademiku Žmegaču i mislim da je ovo najbolja pohvala koju sam u svom životu kao dio jednoga tima dobio. Što se tiče financiranja različitih projekata i Akademije u cijelosti drago mi je da je gospodin Mesić postavio pitanje financiranja digitalizacije. Potrudio sam se da ovdje imam sve ugovore s obzirom na digitalizaciju i reći moram da smo zahvalni Ministarstvu kulture što je izdvojilo 80000 kuna. Međutim, da bi se provela digitalizacija kako smo smatrali da ju je potrebno provesti u 2011. godini trebalo je imati 2 stotine 46 tisuća 567 kuna i 5 lipa. Prema tome, mi zahvaljujemo ministarstvu na 80 tisuća ali onaj ostatak do 296 tisuća što smo potrošili dobili smo dijelom od grada Zagreba, a najviše dijelom od samih sredstava akademije te Zaklade HAZU. Mislim da ste zadovoljni s ovim odgovorom, stoga što npr. nije financirano uopće od strane ministarstva digitaliziranje svih materijala Odsjeka za povijest hrvatskih kazališta odnosno Odsjeka za povijest hrvatske glazbe. Što se tiče izrade strategije, vjerujte mi da su me kao mladoga studenta medicine uvijek učili da vrlo dobro razlučim strategiju od taktike. I to pokušavamo mi u akademiji vrlo dobro razlučiti. Sugestije i prijedlozi koje ste dali su izuzetni, ali što se tiče npr. pitanja spora s Modernom galerijom, mi moramo shvatiti da se Moderna galerija nalazi u prostoru koji je u vlasništvu akademije pada na pamet da izbaci Modernu galeriju iz tih prostora. Ne, ali znademo vrlo dobro da je uvijek potrebno provesti inventuru onoga što imamo. Svake godine 19 godina sam vodio jedan odličan mali Institut za antropologiju i svake godine je inventura bila. Da li je bila inventura u Modernoj galeriji u posljednjih recimo 20, 30 godina? Ne znam. Ali tamo ima 1054 slika koje su u vlasništvu akademije. Nama ne pada na pamet da uzmemo te slike i stavimo u podrum akademije, ne,

pokrenuli to stvarno jer ja mislim da se među normalnim institucijama to može vrlo lako napraviti, ali je potrebno bilo pokrenuti. Pokrenuli smo samo pitanje vlasništva jedne slike, zamislite da smo postavili pitanje 1054 slika. I ta jedna slika je dosta skupa, ali će se pokazati što postoji i nadam se da sve postoji. Što se tiče rodnog odnosa u akademiji, to je jako važno pitanje. Nemojte misliti da mi nismo osjetljivi na rodna pitanja. Kada sam imao čast osnovati Institut za antropologiju 85% djelatnika u tom institutu bile su djelatnice, a svega 15% je bilo muškaraca. U akademiji je situacija nešto drugačija ali je otprilike bolja nego u Nizozemskoj akademiji znanosti, nego u Mađarskoj akademiji znanosti, nego u Austrijskoj akademiji znanosti i čak bolja je nego i u Francuskoj akademiji prirodnih znanosti. Meni je čast reći da će eto uskoro i to vrlo skoro znači 12.lipnja kada budu izabrani i novi članovi biti ukupno 16 akademkinja od 147 akademika. A što se tiče suradnika 16 akademkinja odnosno članova suradnica u odnosu na 84. Vjerujte mi pokušava se i to na neki način napraviti. Jasno je da se postavlja i pitanje razreda za prikazbene umjetnosti. To se neprekidno ponavlja već nekoliko godina i mi smo to naslijedili. U prošloj godini postavili smo pitanje pojedinim našim razredima, da li je potrebno napraviti i što misle o razredu za prikazbene umjetnosti. U akademiji postoji razred za društvene znanosti gdje je i pravo, i ekonomija, i povijest, demografija, čitav niz različitih disciplina, razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, razred za prirodne znanosti, za medicinske znanosti, za filološke znanosti, za književnost, za glazbenu umjetnost i muzikologiju, te za tehničke znanosti. Daleko više razreda ima naša akademija nego mnoge druge akademije u svijetu i bilo bi neracionalno da se još otvara jedan razred za prikazbene umjetnosti, mišljenje je pojedinih naših razreda, stoga što velikani naše znanosti i umjetnosti pa čak i prikazbenih umjetnosti već itekako djeluju u okvirima akademije. Naime, mi vrlo dobro znademo da u toj našoj akademiji mi imamo npr. akademika Boureka koji je režiser i umjetnik, imamo sada akademika Senkera, imali smo akademika Gavelu kao dopisnu članicu imamo akademkinju odnosno dopisnu članicu gospođu Ružu Pospiš Baldani. Mi ne možemo kazati da velikani naše muzike kao kao što su Klobučar, kao što su Dešpalj, kao što je recimo Ružđak i ostali, Gavela koji je bio, pa i Krleža, sve su to bili djelatnici i akademici koji su djelovali unutar akademije, a bili su posvećeni prikazbenim umjetnostima. Možda je potrebno objediniti neke razrede kako bi se došlo do objektivnije prosudbe izbora novih članova. Što kazati o financijskom planiranju. Pokušavamo i u ovim teškim situacijama ekonomskim održati funkcioniranje akademije na najboljem mogućem nivou. Ove godine 2012.dobili smo 10% manje sredstava. Otprilike 80% sredstava dolazi iz državnog proračuna, 20% sredstava sredstava sama akademije svojom djelatnošću uspijeva na neki način pokriti. Ja se u potpunosti slažem sa kolegom koji je kazao da akademija ne smije pokazati tržišno usmjerenje, jer toga nema nigdje u svijetu, ali je potrebno da se na neki način zbližimo s problemima koji postoje u ovoj zemlji, jer su problemi ovoga naroda i problemi akademije. Dame i gospodo, ja bih vam se vjerujem da dijelim mišljenje svih članova HAZU najljepše zahvalio na vašoj suradnji i želio bih reći da će mi biti drago da se ponovno vidimo za godinu dana. Hvala vam lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala i vama akademiče Rudan. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo uskoro i o ovoj točci dnevnog reda. Hvala vam